Tere päevast, austatud Riigikogu liikmed! Head ametikaaslased! Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Hea peaminister! Head infotunni jälgijad! Alustame 10. novembri infotundi ja kõigepealt ma ütlen teile sissejuhatuseks seda, et me oleme nüüd distantsistungil ja kui siin tekib mingisuguseid viperusi, siis ma lihtsalt palun mõistmist. Aidake ka mind, te olete alati olnud väga head ja toetavad ametikaaslased, nii et aidake ka mul selle selle infotunniga hakkama saada.Nüüd me viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on selline protseduuriline küsimus. Teatavasti küsimuste esitamise järjekorra infotunnis määrab Riigikogu juhatus, arvestades teatud erisusi, ütleme, fraktsioonide juhid ja

Aitäh teile, hea küsija! Tõsi on see, et infotunni küsimuste esitamise järjestuses on teatud loogika. Eeskätt on olnud väga tugevalt selline praktika, et kõigepealt saab opositsioon

Läheme edasi heas rütmis protseduuriliste küsimustega. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Mul on teie vastusest tulenevalt täpsustav küsimus. Te ütlesite, et on tava, et opositsioonisaadikud esitavad küsimusi. Keskerakonna viimase aja seisukohad ja avaldused on jätnud mulje, et ka Keskerakond on asunud opositsiooni, aga nende saadikute küsimusi ma ei näe. Kas neile ei anta küsimusi või Keskerakond on ikkagi jätkuvalt koalitsioonis? See teine küsimus: Keskerakond on jätkuvalt koalitsioonis. Aitäh teile! Saime ka need jõujooned praegu paika.Hakkame siis meie infotunniga pihta. Infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, maaeluminister Urmas Kruuse ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Mul on ettepanek, head ametikaaslased. Teeme nii, et iga küsimuse juures on üks täpsustav küsimus ja üks lisaküsimus. Hakkame pihta! Esimese küsimuse esitab Riigikogu liige Ruuben Kaalep, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja küsimuse teema on vaktsiinikahjustuste fond. Lugupeetud peaminister! Te olete keeldunud vaktsiinikahjustuste fondi loomast ja põhjendanud seda sellega, et olete nõu pidanud käitumisteadlastega. See saadaks inimestele vale signaali, et on ulatuslikud vaktsiinikahjustused. Muidugi ei tule enam üllatusena, et te näete Eesti rahvast nagu mingeid Pavlovi koeri, kellega tuleb rääkida signaalide keeles. Te ei oska rahvaga suhelda siiraste sõnadega ega ratsionaalsete argumentidega, vaid vajate hoopis käitumisteadlaste nõuandeid. Aga minu küsimus on: millise signaali saadab teie arvates vaktsiinikahjustuste fondi loomata jätmine kõigile neile, kellel on meeles, kuidas valitsused ja suurfirmad on aastakümneid rahvale valetanud, alates Iraagi massihävitusrelvadest ja Estonia hukust ja lõpetades Danske Panga rahapesuga? Kas see ei ole signaal, et midagi mätsitakse jälle kinni?

lükkan selle teie väite ümber. Teiseks, kui me vaatame inimesi, kes on haigestunud COVID-isse, ja vaatame inimesi, kellel on olnud vaktsiiniga seoses mingid tõsised kõrvalnähud, siis tõsiseid juhte on teada antud 218, sealhulgas 110 meditsiinitöötajate poolt. Need on justkui juba

See oli siis 1. novembriks. Tegelikult tänaseks on see number veelgi suurem. Kui seda vaadata, siis neid

972 inimest, haiglaravil nendest on viibinud 9838 inimest ja surnud on 1623 inimest. See on siis 0,72%

tõenäosus on tunduvalt suurem siis, kui te selle haiguse saate, mitte siis, kui te saate vaktsiini. Kui me vaatame ka teiste riikide andmeid, näiteks Euroopa Ravimiameti andmed, on tehtud 562 800 000 COVID-19 vastu vaktsineerimise doosi ja kõrvalmõjudest on teada antud 0,12% juhtudest. Mida ma tahan öelda? Samasugused andmed on Soome kohta: 0,06%

Algselt te ei rääkinud mitte midagi vaktsiinikahjustustest, nüüd te möönate, et on tõsiseid vaktsiinikahjusid, aga te endiselt kangekaelselt väldite sellist terminit nagu "vaktsiinisurmad". Ja seetõttu mul on lihtne küsimus teie vastuse peale: kas te olete valmis praegu, käsi südamel, Eesti rahvale kinnitama, et mingeid vaktsiinisurmasid ei eksisteeri ja et mitte üheski peres ei ole vaja karta selle pärast, kui kui nende lähedased ennast vaktsineerivad? Kas teil on julgust öelda, et vaktsiinisurmasid ei eksisteeri, teades, et teie sõnad jäävad videolindile ka aastate pärast? Hea

"Ravimiameti hinnangul seos vaktsineerimisega võib olla võimalik, ei saa seda seost välistada." Ehk nad ei ütle, et on kindlalt vaktsiinist tingitud surmasid, aga seda seost ei saa välistada. Neid on neli juhtu. Neli! Tuletan meelde, et COVID‑i tõttu on Eestis surnud 1623 inimest. See osakaal on hoopis teine. Ja need neli juhtu – pole kindel, et need on vaktsiiniga seotud, aga see on võimalik või ei saa seda välistada, et need on vaktsiiniga seotud.Endiselt: suurem probleem on see, kui te põete seda haigust raskelt, satute haiglasse just seetõttu, et te olete vaktsineerimata, ja seetõttu põete seda haigust raskelt, kui te selle tagajärjel saate näiteks puude või kopsukahjustuse või mille iganes. Selle kahju korvamiseks kahjuks mingit fondi loodud ei ole. Nii et igal juhul ei tasu sellega riskida, tasub vaktsineerida. Seda ütlevad kõik tervishoiutöötajad, meditsiinitöötajad, et see on ainus viis vältida rasket haigestumist ja sellega kaasnevaid suuri probleeme. Aitäh! Nii, lisaküsimusi ei ole. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Selle küsimuse esitab Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, sellele vastab peaminister Kaja Kallas. Küsimuse teema on valitsuse otsused COVID-19 kriisis. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab koole ja testimisi. Juba käesoleva aasta märtsikuus tegi teadusnõukoda ettepaneku koolides alustada testimist. Ja siis teatas ka Haridus- ja Teadusministeerium, et sellel otstarbel eraldatakse 850 000 eurot, et neid teste soetada. Tuletan meelde, see oli juba käesoleva aasta märtsis. Hiljem on haridus- ja teadusminister öelnud, et need testid saavad olema sellised, mida on koolides võimalik lihtsalt ja hõlpsalt kasutada, sealhulgas ka süljetestid. Need ei pea olema n-ö professionaalsed testid ja neid on võimeline tegema ka iga viieaastane laps.Tänaseks me oleme teada saanud, et kõik on läinud teisiti. Kiirkorras on tulnud ametnikel ja valitsusel kümne minuti jooksul langetada olulisi otsuseid. Testide soetamine on jäänud õppeaasta keskele ehk nüüd oktoobri lõppu, novembri algusesse. Ometigi me kõik teame, et septembris algab õppeaasta. Ka meie oleme siin Riigikogu saalis teinud ettepaneku alustada testimist õppeaasta alguses.Millegipärast valitsus otsusteni ei jõudnud, on jäänud hiljaks ja kogu see hange on leidnud väga teravat kriitikat erinevate osapoolte poolt. Hind on kujunenud ebamõistlikult kõrgeks. Mitmed ettevõtjad, kes olid võimelised neid teste müüma, väidavad, et odavamalt ei ole saanud osaleda. Öelge palun, miks valitsus oli pool aastat otsustamatu, ei suutnud seda otsustada, nüüd kiirkorras lõpuks ikkagi otsustas. Ja miks kujunes kogu see hange selliseks, nagu ta kujunes?

mille tulemus ütles, et lapsevanemate valmidus lasta oma lapsi vaktsineerida on tunduvalt kõrgem kui lapsevanemate valmidus lasta oma lapsi testida. Siis me

ka muud ilma haigusnähtudeta lapsed, aga kui nad puutuvad kokku haige lapsega, siis lähikontaktseid testitakse. Ja sellega tegeleb kooliõde.Nüüd, kui nakkuse levik oli suurem, siis me otsustasime tõesti viia läbi skriiningu kõikides koolides, et

esialgu arvati. Nüüd, 14. oktoobril me tõesti valitsuses otsustasime, et skriining kõikides koolides peale koolivaheaega tehakse.

Aitäh! Auväärt peaminister! Ega ma ikkagi sellest vastusest aru ei saanud, miks me ei alustanud testimist kooliaasta alguses, septembris. Oli ju pikk ettevalmistusaeg, oleks saanud koolid ette valmistada – õpetajad, lapsed, lapsevanemad –, korralikult hanked läbi viia. Teadusnõukoja soovitus oli varem olemas, opositsioonierakonnad ka soovitasid. Ma ikka ei saa aru, miks valitsus nende otsusteni ei jõudnud ja praegu kiirkorras selleni jõudis. Te rääkisite, et koolides on testimine läinud ladusamalt, kui te arvasite, aga see ei muuda selle hanke ebaõnnestumist kuidagi õnnestunumaks. Need on erinevad asjad. Aga mul on küsimus ikkagi jätkuvalt koolide kohta. Te ütlesite, et valitsuses otsustati kõikides koolides skriinimine või testimine läbi viia. Minu teada viiakse seda läbi ainult üldhariduskoolides, st ka gümnaasiumiastmes, aga ei viida läbi kutseõppeasutustes. Ma ei saa aru, mis erisus see on. Kas kutseõppeasutustes on nakkusoht väiksem või need õpilased ja õpetajad seal ei nakatu sarnaselt teiste õpilastega?

ravijärjekordades tõsta tahapoole ehk politiseerida ravijärjekordade moodustamine, mitte jätta see meditsiinitöötajate ja arstide otsustada, vaid nad sellise poliitilise otsuse alusel lükata ravijärjekorra lõppu. Kas te jätkuvalt olete selles küsimuses tervise‑ ja tööministriga eri meelt? Tervise‑ ja tööminister ütles, et ta ei toeta seda teie ettepanekut. Viimati te tegite selle ettepaneku Eesti Päevalehele antud intervjuus 3. novembril käesoleval aastal. Kaja

peale surutud haiglatele. Haiglad teevad neid otsuseid ise samamoodi, nagu nad teevad neid otsuseid, keda eelistada erakorralise meditsiini osakonnas: kes peab ootama, kes saab kiiremini abi. Täpselt nii see on. Ent on selge, et plaanilise ravi piiramine on tingitud sellest, et COVID‑i voodikohad on meil enamuses täidetud vaktsineerimata inimestega. Ja meil on ka suur haiglasisene

Need testid olid ju ette nähtud professionaalseks kasutuseks, samas läksid need otse laste, alaealiste kätte kasutusse. Ja nüüd on selgunud, et veel üldse ilma kirjaliku eestikeelse juhendita.Meil on olemas seadused, mis näevad ette väga kindlad reeglid meditsiiniseadmetele, mida need testid on, ja eriti nende kasutusjuhenditele, mis peavad olema eesti keeles. Kuidas sai nii juhtuda, et käibesse sattusid testid, mis ei vasta seaduses ettenähtud reeglitele? Kuidas valiti välja pakkuja ja miks ei olnud mingit kontrolli selle üle, kas testid vastavad seaduses sätestatule? Aitäh, hea eesistuja!

Nende testide tegemine minu teada on täpselt ühesugune ja üsna lihtne. Mina saan aru, et saadeti ka videomaterjal, kuidas seda testi tehakse. Ja kui ma vaatan tagasisidet, siis tagasiside koolidest on olnud valdavalt positiivne. Lastele meeldis see. Isegi mõnes koolis ma nägin, kuidas neid jagati, kuidas õpetajaid sellesse suhtuvad: see on kogemusõpe, me õpime, mis on test,

positiivne. Umbes pooled vastanutest tõid välja, et testimine on sujunud hästi, tõrkeid ei ole olnud. Ja toodi ka välja seda, et kui algul oligi testimistega seotud ärevust ja segadust palju, siis tegelikult läks testimine iga korraga järjest sujuvamaks, kiiremaks. Tagasisides

sätestatule. Ma saan aru, et me kõik saame hakkama. Me saame ka aspiriini võtmisega kõik väga hästi hakkama ja oskame seda võtta, aga kõikides aspiriinipakkides on olemas seaduses ette nähtud kasutusjuhendid, ka eesti keeles. Ma küsisin selle kohta, miks ei olnud eestikeelseid

Theodore Roosevelt on öelnud, et iga otsustuskoha juures on parim variant teha õige valik, pärast seda on parim variant teha vale otsus ja kõige hullem, mis teha, on jätta otsustamata. Riigikontroll on oma ülevaates, kus ta analüüsib nii vaktsineerimist, kriisijuhtimist kui ka kohalike omavalitsuste toetamist, teinud mitmeid-mitmeid ettepanekuid. Ja ma arvan, et küllap see materjal ongi selline

et tuuakse välja, et 2021. aasta alguses kiirelt alanud vaktsineerimine kaotas kevadel hea hoo. Vaktsiine oli, inimestel oli huvi, aga süstimist ei korraldatud. Ilmselt selliseid asju peaks tulevikus vältima. Järsku te vaatega tulevikku ütlete, mis on need sammud,

Kõigepealt, see oli minu palve riigikontrolörile, mille ma esitasin talle juunis, kui meil teine laine oli lõppemas. Kuna me kogusime õppetunde esimesest kahest lainest, siis ma palusin temalt väljastpoolt vaadet sellele. Nii et juunis ma selle palve esitasin. Me ise saime oma õppetunnid kokku võetud juulis, aga riigikontrolöril läks natuke kauem aega, nii et nad jõudsid sellega valmis

me oleme juba võtnud teadmiseks või õigemini võtnud tegemiseks, on aus vastus. Juba sügisel me tegelikult olime valmis. Nüüd, mida saab paremini? Vaktsineerimise kohta ma pean ütlema seda, et selles on olnud väga erinevad faasid ja väga erinev lähenemine nendes etappides. Meil on olnud olukord, kus on olnud piisavalt vaktsiini ja soovijaid ja kõik need, kes on soovinud, said kõik süstid kätte.

teada saada, kas see valmisolek on. Oleks võinud kohe ka hankega tegeleda, sest see hind, mis saadi väga kiire otsuse peale, on kahtlemata kõrge. Ja kui vastab tõele, et puudusid eestikeelsed selgituslehed, siis see ei ole ka hea, kui valitsuse korraldatud riigihankes hangitakse sellised testid, kus eestikeelne selgitus puudub. Küsida aga tahan selle kohta, et Riigikontroll on välja toonud ka, et valitsus peab saama otsustada kaalutletult ja informeeritult. Tegelikult peab saama selliselt otsustada, kas vaktsineerida või mitte, millised on riskid, millised on ohud, ka iga inimene. Inimestel peavad teada olema teaduspõhised, väga erinevaid riske ja ka positiivset poolt iseloomustavad faktid. Meie erakonna endised sotsiaal- ning tervise- ja tööministrid ja sotsiaalkaitseministrid on teinud pöördumise, millele me vastust saanud ei ole. Aga küllap see jõuab meieni. Tegelikult väga mitmeid ettepanekuid tulnud ka rahva hulgast, näiteks riikliku teabelehe kohta. Ega neid asju tegelikult pardale võetud ei ole, aga inimesed saaksid otsustada, kui neile on teada, mis [vaktsineerimine] võib endaga kaasa tuua. Ma olen väga seda meelt, nagu ütleb ka tervise- ja tööminister, et karta tuleb haigust, mitte vaktsiini, aga inimesed siiski kardavad vaktsiini ja neid hirme ei tohi alavääristada. Nii et mis te sellest riiklikust teabelehest siiski arvate? Kaja Kallas, palun!

lähenemine oligi, et testitakse ainult neid, kes on lähikontaktsed. Aga kui viirus levis nii ulatuslikult, siis tekkis vajadus täiendavalt testida kõiki, et tegelikult noppida välja ka neid [nakatunuid], kes ei ole üldse haigusnähtudega. Nüüd,

lõunaregiooni kriisikomisjoniga. Nemad ütlevad, et tegelikult infot on palju ja selle puudumises ei ole probleem. Kui me mõtleme selle peale, et meil on üle 70% täiskasvanud elanikkonnast juba ühe doosiga vaktsineeritud, siis

Kogu info müütide ja murede kohta on ka internetis nii vaktsineeri.ee kui kriis.ee lehel. Aga tegelikult on Sotsiaalministeerium koostöös Terviseameti ja haigekassa piirkondlike vaktsineerimiskoordinaatoritega korraldanud teavitusmaterjalide ilmumist kohalike omavalitsuste lehtedes ja teistes piirkondlikes väljaannetes, et jõuda kõikide inimesteni. Pööratakse rohkem tähelepanu just nendele piirkondadele, kus on madalam vaktsineerituse tase, sh piirkondadele, kus on enam vene keelt emakeelena kõnelevaid elanikke.

meditsiiniharidusega inimesed. Seetõttu me oleme leidnud lahendused, et meditsiinitudengid helistavad inimesi läbi, perearstid tegid kaks nädalat kampaaniat, kus nad tegelesid ainult vaktsineerimisega. Ma olen väga tänulik perearstidele selle töö eest, sest tõesti me saime väga palju uusi vaktsineerituid

see raha välja maksti ja see firma välja valiti.Aga nüüd on selgunud, et tegelikult juba 19. aprillil reformierakondlasest koolidirektor, Tallina Inglise Kolledži direktor, on oma koolis koolis välja pakkunud sellise pilootprojekti. Ta ütles: pakume aprilli lõpuni inglise kolledži 4., 9. ja 11. klassi õpilastele võimalust osaleda COVID-19 antigeeni kiirtestidega õpitegevuse korraldamise pilootprojektis. Piloodiks on valitud Selfdiagnosticsi antigeeni kiirtest.Kuidas te kommenteerite seda, et praegu väidab Reformierakonna haridusminister, et Selfdiagnostics valiti välja sellepärast, et oli väga kiire, aga kevadel juba reformierakondlase, kuidas

siduda. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Selle esitab

Minu küsimus teile tuleb seetõttu, et Terviseamet ei reageerinud minu küsimusele. Ehk siis mina ei tea, kas Terviseamet töötab või ei tööta. Aga vastuseid ma ei saanud ja see põhjustab mu küsimuse suunamise konkreetselt teile. Teatavasti on meil kehtestatud kohustus kontrollida vaktsiinipasse.

Samamoodi on tehtud vajalikud muudatused näiteks ka tervise infosüsteemi põhimääruses, et oleks võimalik neid andmeid genereerida, kuvada, väljastada neid tõendeid nii TEHIK‑ul inimese enda soovi korral

Kui teil on mingi [konkreetne] küsimus, nagu te viitasite siin, seaduse kohta, siis loomulikult on võimalik see kirjalikult saata. Saame saata selle kohta õigusliku selgituse. Aga loomulikult need õiguslikud selgitused on leitavad ka valitsuse korraldustest või nende seletuskirjadest. Aitäh!

peavad olema konkretiseeritud ja meil on nüüd sätestatud kord, kus ettevõtted, asutused, spordisaalid peavad kontrollima neid tõendeid, mille sisu ja vorm täpselt mul veel hetkel teada ei ole. On selge, et see inimene, kes kontrollib neid tõendeid, vaktsiinipasse, peab olema teadlik, milline on see sisu, milline see vorm, kas see vastab tegelikkusele, ei vasta tegelikkusele. Kus, millises seaduses või aktis või mis normiga on sätestatud nõuded vaktsiinipasside, nende tõendite kontrollijatele? Millistele nõuetele peavad nemad vastama?

kui inimesel ei ole ametlikku Euroopa Liidu COVID-i tõendit. Vastavalt kehtivale korrale kontrollitakse ka inimese isikusamasust ehk kas tegemist on ikka selle inimesega, kellena ta ennast esitleb. Üldjuhul kahtlemata on.Nagu ikka, kõik need kontrollid [tulenevad] ju sellest, et on väike osa ühiskonnast, väga väike osa ühiskonnast, kes püüab reegleid rikkuda, eirata, koostööd ei tee. Seetõttu tuleb meil kontrollida ühiskonda tervikuna, et need üksikud isikud üles leida ja nende

turvatöötaja, klienditeenindaja, mis tahes muu töötaja. See kontroll ei eelda mingisugust väga invasiivset protseduuri või inimese terviseandmetega rohkem tutvumist kui see, mida inimene ise on valmis teada andma, ehk näiteks näitama oma vaktsineerimise

olukord läheb halvemaks, oleks võimalik ühiskond hoida avatuna ka pandeemia tingimustes. Ja ma arvan, et seda te peate tunnistama, et see on Eesti riigil ja Eesti rahval tervikuna tegelikult õnnestunud. Ja nüüd üks lisaküsimus, nagu me alguses ilusasti kokku leppisime. Rene Kokk, palun!

Miks ei võiks olla tehtud selleks üks konkreetne või mõned konkreetsed haiglad? Ruumide osas, ma saan aru, meil Eestis tegelikult muret ei ole, pigem on personalis küsimus. Miks siis seda lahendust ei ole kasutatud? Kas seda on arutatud?

Tanel Kiik, palun! Aitäh! Arusaadav küsimus. Tegelikult see arutelu oli meil kõige tõsisemalt, võib öelda, eelmise valitsuse ajal päris alguses, kui see pandeemia alguse sai. Siis me tõesti palusime erinevatelt meditsiinijuhtidelt hinnangut,

Suur osa neist võib vajada juhitavat hingamist, intensiivravi, teisi ravimeid, teiste erialaarstide tähelepanu, nõustamist ja raviteenuseid. Meil Eestis on teatavasti selliseid regionaalhaiglaid – jätan Tallinna Lastehaigla praegu kõrvale –, kes tegelevad nii-öelda

Mul oleks teile küsimus, mis on seotud just peaasjalikult kommunikatsiooniga ja kogu informatsiooni liikumisega. Ma loen seda Riigikontrolli aruannet ja ausalt öeldes ma isegi ei tea, kas nutta või naerda. Ma tsiteerin teile: Riigikontrolli arvates on kommunikatsioonikakofoonia vältimise eelduseks kõigepealt see, et otsustajad ise saavad aru, mis otsuseid nad teevad, mida nad otsustasid. Ja siis edasi riigikontrolör ütleb, et lisaks sellele on vaja teada, kas üldse otsustati ja – mis on eriti oluline – miks otsustati, miks üks või teine lahendus on tehtud. Need on suhteliselt karmid sõnad, mis on siin välja toodud. Ja edasi jätkab ta sellega, et tihti valitsuse otsustest ei saa hiljem

Ühel hetkel, päev hiljem olete aru saanud – keegi nõunik on teile öelnud –, et see vist ei ole korrektne, ja siis te olete öelnud, et ei-ei-ei, ma rõhutan, need on vaid teoreetilised arutelud ja see on minu isiklik arvamus, nii nagu tänagi te mainisite seda.

Teie olete palju parem poliitik kui mina. Mina tegin pöördumise riigikontrolöri poole, et ta vaataks ka kogu kogu seda kriisi kõrvalt. [Algul] me kogusime õppetunde esimesest kahest lainest. Ma tuletan meelde, et see valitsus astus ametisse keset teist lainet ja meil tuli esimesest kahest lainest õppetunde koguda. Ma esitasin palve, et riigikontrolör vaataks [olukorda] oma pilguga väljastpoolt

Aga kõik need õppetunnid on ikkagi kahe laine õppetunnid. Ametis ei ole olnud ainult meie valitsus, meie valitsus on ametis olnud üheksa kuud, enne oli eelmine valitsus. Ja neid õppetunde on olnud palju, arvestades seda, et see on olnud täiesti uus olukord,

me võtame ka arvesse. Riigikontrolör seal laua taga oma arvamust väga ei avalda. Aga loomulikult tagantjärele ongi lihtsam neid asju hinnata. Mis puudutab plaanilist ravi, siis ma siiski palun, et te tsiteeriksite mind korrektselt. See, mida ma olen öelnud 12. oktoobril, ja mida ma olen öelnud hiljem, on täpselt sama. Plaanilise ravi üle otsustavad haiglad, haiglad otsustavad, kes saab ravi, kes ei saa. Neid otsuseid ei ole mitte kunagi tehtud poliitiliselt, kuigi arstid ja haiglad on pöördunud peaministri poole, et meie nüüd teeksime need otsused. Aga me oleme öelnud, et see ei ole poliitiline küsimus ja poliitikud ei saa neid asju otsustada. Aga kui minult on küsitud,

Plaaniline ravi tähendab seda, et see ei ole vältimatu abi, vaid see on operatsioon, mida saab edasi lükata ja teha millalgi hiljem. Kui aga operatsioon on sellel kõrgajal, kui viirus levib väga suuresti, ja haiglatesse satuvad just vaktsineerimata inimesed, kelle tõttu peab piirama plaanilist ravi, siis on loogiline, et need inimesed, kes on käitunud vastutustundlikult, peaksid saama hädavajalikku ravi varem. Pigem nende järjekorda siis edasi ei lükata, kui on võimalik valida. Aga nagu ma ütlesin nii 12. oktoobril kui ka hiljem kõikidel päevadel, kui seda on küsitud, selle otsuse teevad haiglad ja arstid ise. Ja nüüd täpsustav küsimus. Sven Sester, palun! Aitäh! Proua peaminister! Te alustasite seda küsimusele vastamist, et see on mingi relv meie käes. Kuulge, ma olen opositsioonist ja loomulikult te võite öelda, et opositsiooni eesmärk peaks olema kritiseerida valitsust ja nii edasi, aga

eks te siis räägite riigikontrolöriga pärast ise, miks see nii on, miks ta seal juba teile midagi ei räägi. Aga fakt on see, et kui me vaatame praegust olukorda, siis see, mida ma oma küsimuses püüdsin teile öelda, on, et inimesed täpselt ei saa aru, mis otsuseid tehakse ja miks selliseid otsuseid tehakse. Põhjendus on pehmelt öeldes arusaamatu.

Ma mäletan, kunagi aprillis oli ka üks valge raamat, mille te suure aupauguga vastu võtsite. Nüüd keegi enam sellest õieti ei räägi. Äkki te paari sõnaga kommenteerite,

Ei, ma ei ole öelnud, et kõik on okei. Ma olen öelnud seda, et me oleme neid õppetunde kogunud ka ise ja juba enne seda, kui me saime riigikontrolöri aruande, võtnud neid õppetunde arvesse ja oma tööd vastavalt ümber korraldanud. Mul ei ole absoluutselt mingit kahtlust selles, et riigikontrolör on objektiivne. Sellepärast ma pöördusingi tema poole, et ta need õppetunnid kirja paneks. Aga ma viitasin sellele, et õppetundide kirjapanek sellisel kujul on andnud teile suurepärase võimaluse. Ent ma saan täiesti aru, teie teete oma tööd. Nüüd otsustest. Kevadel oli etteheide, et tegelikult inimesed ei tea, mille vahel valikuid tehakse, et otsuste kujunemine on läbipaistmatu. Seetõttu me olemegi teinud seda avatumaks: praegu on laual need variandid, kaalume nende variantide vahel. Oleme tahtnud seda rohkem seletada. Aga seda saab jälle teistpidi kritiseerida. Lõpuks on nii, et ükskõik, mida sa teed, ikka saad kriitikat. Aga parem ikkagi, kui teed midagi, kui ei tee üldse midagi. Vaktsineerimisplaan. Jah, see plaan on Sotsiaalministeeriumis tehtud ja on astutud erinevaid samme, et seda eesmärki täita. Aga ma tahan öelda seda, et oma varjust üle hüpata on väga raske. Eurobaromeeter tegi maikuus uuringu, kus ta hindas erinevate riikide vaktsiinisoostumust, ja huvitav on see, et kui seda võrrelda nende tasemetega, kuhu riigid on jäänud pidama,

Meile prognoositud pidama jäämise punkt oli 57%. Tänaseks me oleme selle ületanud, aga tõesti see viimane ots läheb väga-väga raskelt. Ma toon veel ühe näite, et ega inimeste suhtumisi niimoodi kuue kuuga ei muuda. Miks on nii, et et vaktsineeritusega hõlmatuse lõpus on ikkagi Ida-Euroopa riigid ja paraku ka meie oleme Ida-Euroopa riikide hulgas? Või kui vaadata kas või Ameerika Ühendriikide osariike, siis neis on väga selged siis neis on väga selged erinevused. Kui sa võtad ühe osariigi vaktsineerimisjuhi, viid ta teise osariiki, siis see tegelikult ei anna [oodatud] tulemust, sellepärast et inimeste suhtumine vaktsiini on erinev. Ja see on see, millega meiegi peame tegelikult rinda pistma. Kui vaadata, on veel

Probleem on see, et teie otsused kriisijuhtimise osas on üksteisele vasturääkivad. Asi puudutab maski kandmist. Ei ole saladus, et teid nõustab ka teadusnõukoja liige Irja Lutsar, kes möödunud aasta kevadel ütles avalikult välja, et ega mask viiruse eest ei kaitse, sest viiruseosake on niivõrd

nii-öelda lakke. Ja praegusel hetkel olete jälle võtnud vastu otsuse, et me peame maske kandma.Palun nimetage mulle see ekspert, kes on andnud teile soovituse, et inimesed peaksid kandma maske. See on punkt üks. Ja palun saatke mulle ka kirjalikult see konkreetne ekspertarvamus, mille alusel on võimalik hinnata, et maskidest on kasu, märkides ära ka, ütleme, hingamistakistused, bakterioloogilise saastatuse, tolmuosakesed ja nii edasi – eksperdid teavad paremini. palun saatke mulle kirjalikult see ekspertarvamus ja vastake küsimusele, kes on see ekspert, kes praegu leiab, et maski kandmine on kasulik. Tänan, vahepala, protseduuriline küsimus. Sven Sester, kas midagi ei tööta praegu? On mingi mure? Aitäh! Ei, töötab ilusti kõik, aga mul on see probleem,

Teadusnõukoda nõustab valitsust ja nõustamisel antakse nõu, otsused teeb valitsus. Teadusnõukoda neid otsuseid ise ei tee. Nüüd, jah, maski kandmisega on seotud Eestis väga tugevad tunded. Kui ma käisin eelmisel nädalal ÜRO kliimakonverentsil, kus oli vist üle 140 valitsusjuhi,

teise inimeseni jõuda ja seetõttu me saame maski abil nakatumist vähendada. Nii et see on olnud see lähtekoht. Ega mulle ka mask ei meeldi ja ma saan väga hästi aru, et inimestele see on ebamugav ja seda on paha kanda. Aga teisest küljest, kui mul on kirjad tervishoiutöötajatelt, näiteks kui kolmanda astme intensiivis töötav haiglaõde räägib, kuidas tal on verevalumid nendest maskidest, mida nemad peavad seal kandma, siis mulle tundub, et on siiski väike ohverdus meil kõigil teha, kui me paneme avalikes siseruumides maski ette,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma sain praegu Kaja Kallase jutust niimoodi aru, et ta tugineb praegu mingisuguse Bangladeshi kahe küla uuringule. Ja teine küsimus on soetud sellega, et maskikandmise

Kindlasti mina ei pane kätt ette, kui peaminister soovib teile veel kirjalikult anda mingeid täpsustus. Mina kuidagi seda keelata ei saa. Aga oli küsimus, oli vastus – nii hea küsimus, kui ta oli, nii hea vastus, kui ta oli.

Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Hiljutistel kohalikel valimistel sai Reformierakond 64 459 e-häält ja 20 või 30 neist pärinevad selliselt inimeselt nagu Sergei Gorlatš. Sergei Gorlatš, kuigi neljakümnendates, on vana parteitöötaja. Tal on üle 20 aasta parteistaaži Reformierakonnas, ta on

Te jätkate selles stiilis, mis teil on, toote Riigikogu saali konkreetseid juhtumeid, mis puudutavad õiguskaitseorganeid. Meil on võimude lahusus, meil on seadusandlik võim, meil on täidesaatev võim ja meil on kohtuvõim. Kui inimene on toime pannud kuriteo, esitatakse talle kahtlustus. Kui kahtlustus osutub tõeks ja tõendatuks, siis saab inimene karistatud kohtuvõimu poolt.

Mis te arvate, kas nende arvutite IP-aadresside järgi peaks olema võimalik saada teada, kust koha pealt tuleb rohkem e-hääli kui näiteks ühe pere omad? Näiteks praegusel hetkel on öeldud, et

Kas, lugupeetud peaminister, peaks olema võimalik minna ka selle konkreetse arvuti IP-aadressi juurde ja teha mingisugune järjekord esimesest sajast või tuhandest, kust koha pealt tuleb rohkem e-hääli ja kellele need arvutid kuuluvad, näiteks mis erakonna liikmetele? On see hea mõte? Kaja Kallas,

Ja kui valija leiab, et ta ei saa [nii antud] häält kuidagi usaldada, siis tal on alati võimalus uuesti valida ka valimispäeval, minnes jaoskonda. Nii et neid võimalusi on väga palju loodud.Eesti e-hääletamise turvalisuse tagavad kontrollitavad lahendused. Seda auditeeritakse pidevalt ja selles osas ei ole praegu küll tuvastatud, et oleks mingeid rikkumisi olnud. igasuguseid kahtlusi – ma tean, et Vabariigi Valimiskomisjonile on kohalike omavalitsuste valimistega seoses esitatud viis kaebust, mis on seotud e-hääletamisega. Ja kõigil kõigil viiel juhul otsus, mille valimiskomisjon tegi, kaevati edasi Riigikohtusse, nii nagu seadus võimaldab. Ja kõigil viiel juhul jättis Riigikohus samuti kaebused rahuldamata ehk sellised kahtlused ei osutunud tõeks. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Heiki Hepner, vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik, teema on tervisekriis. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Vaktsineerimine on üks osa tervisekriisi lahendamisest. Riigikontrolöri hinnangul on vaktsineerimise korraldamine pehmelt öeldes ebaõnnestunud ja raske on selle väitega mitte nõustuda. Täitmata on vaktsineerimise eesmärgid, milles oli sihiks seatud saavutada konkreetne vaktsiiniga hõlmatuse tase. Vaktsineerimine ei ole takerdunud mitte vaktsiinide defitsiidi tõttu, vaid põhjust on vaja otsida nõrgast koordineerimisest, kehvast korraldusest ja segasest ning vastuolulisest kommunikatsioonist. Juba veebruaris väljendas riigikontrolör muret, et meil võib terendada olukord, kus vaktsiin hakkab kogunema riiulitele ja probleemiks on saamas võimekus laiaulatuslikku vaktsineerimist praktikas korraldada. Vaktsineerimisplaanides esitatud eesmärkide täitmist iseloomustab, et saavutatud on ainult need eesmärgid, mis on seotud vaktsineerimise alustamisega. 20. aprilli vaktsineerimisplaani järgi tuli saavutada aprilli lõpuks üle 70-aastaste inimeste hulgas vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise hõlmatus 70%. Ei saavutatud. 20. juuli vaktsineerimisplaani järgi tuli saavutada 22. septembriks täiskasvanute vaktsineeritusel vähemalt ühe doosiga ja 31. oktoobriks [kahe doosiga] 70%‑line hõlmatus. Ei saavutatud. Samuti püstitati eesmärk saavutada noorte hulgas vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise tase tase 70% 31. oktoobriks. Ei saavutatud. Kas nende eesmärkide täitmist on takistanud koalitsioonipartner, Eesti rahvas või keegi muu ja kas te näete endal ka mingit vastutust ja rolli vaktsineerituse saavutamisel? Tanel Kiik, palun!

mingi jõuline surve või töökaotuse hirm. Kui me vaatame Euroopa Liitu, siis need numbrid on tõesti väga erinevad. Te enne viitasite, et 70%‑ni Eesti jõudis hilinemisega.

vähem, nagu tavaliselt? Suur tänu! Hea minister! Peaminister on öelnud, et vaktsineerimise korraldamine on tervise‑ ja tööministri valdkond ja tema vastutab. Sellega tuleb igati nõus olla. Vaktsineerimisplaanid on olemas, samas riigikontrolör on viidanud, et neid ei ole minister kinnitanud. Nii tekib muidugi kõhklus ja kahtlus, et tegemist on selliste plaanidega, et teeme nii palju, kui jõuame, ja kui ei jõua eriti palju, pole ka midagi väga hullu. Mulle tundub, et see on tegelikult mugav mõlemale: peaminister ei pea küsima, miks me sellises seisus oleme, miks see töö on tegemata, ja ei pea otsima ka ministrit, kes tööga hakkama saaks. Minister saab ütelda, et aga vaata, kui palju ma olen ikkagi teinud, Euroopa teeb veel vähem. Me oleme ju nii tublid ja ei rõhu ka üleliia. Koalitsioonipartneriga ollakse kohati väga erinevatel arvamustel, aga mõlema ühine huvi on eelkõige koalitsiooni püsimine, mitte tervisekriisi seljatamine ja vaktsineeritusega hõlmatuse kasv. Ja paraku on sellel ainult üks hind. Sellise mugavusjuhtimise hind on meie inimeste elu ja tervis ja sellega ei saa kuidagi nõus olla. Milleks meil on sellised plaanid, mida me ei kavatse tegelikult täita? Ja kui need tunduvad ebareaalsed, siis tuleks neid muuta, mitte neid jätta selliseks, nagu nad on. Vaktsineerimisplaani järgi tuleb saavutada 30. novembriks 60+ elanikkonnas vaktsineerimisega hõlmatus 80%. Kas see plaan on jõus ja kui seda ei saavutata, kas siis järgneb midagi? Kas te võtate poliitilise vastutuse või mis siis tegelikult saab? Kas muudate neid plaane või läheb ikkagi edasi niimoodi, et tahtsime parimat, aga saavutasime vähem, nagu tavaliselt? Tanel

Me oleme seadnud teadlikult kõrged eesmärgid, kõrged sihid, mille kohta me tegelikult teame, et need on saavutatavad, aga see eeldab tõesti sellist laiapindset panustamist, pingutamist, ka kõigilt parlamendijõududelt. Ja see nõuab avalikkuse selget toetust vaktsineerimisprotsessile, mitte mingeid kummalisi meeleavaldusi, mis tekitavad inimestes segadust, mitte mingit vandenõuteooriate levitamist ja muud sellist vastutöötamist.

Praegune prognoos ja tempo näitavad, et meil jääb mõni protsent tõenäoliselt sellest puudu, aga loomulikult pingutame, et see sellel aastal või esimesel võimalusel, võib öelda niimoodi, igal juhul saavutada. Sest eakate suur hõlmatus on peamine riski maandav tegur, et haiglate koormus ei kasvaks ja nende inimeste elu ja tervis oleks kaitstud. Aitäh! Helmen Kütt, nüüd palun lisaküsimus! Suur aitäh! Austatud eesistuja! Lugupeetud tervise- ja tööminister! Osalesite täna ka Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus keskenduti olukorrale Eesti haiglates. Kaks kriisistaabi juhti rääkisid seal olukorrast

Minu küsimus on see: kas need juhtumid kanduvad järgmisse aastasse? Inimestena nad muidugi kanduvad, sest inimesed vajavad abi, aga kas see ka rahastuse osas

Aitäh! Tõepoolest, haiglate olukord on stabiilselt raske. Võib öelda nii, et nakatumise langus annab ka neile loomulikult lootust ja selgelt prognoositavat kindlust, et haiglaravi vajajate hulk hakkab lähinädalatel langema. See tähendab ka seda, et need vahepeal tehtud eskaleerimisplaanid, mis praegu ei ole paljuski jõustunud – nii tervishoiualase hädaolukorra tase 3 kui ka täiendavate COVID‑19 voodikohtade avamine

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud Kaja Kallas! Nii nagu Eestil on olemas oma internetisait, on see olemas ka WHO-l. Ja sellel WHO internetisaidil on 2019. aastal koostatud väga huvitav dokument ja selle dokumendi leheküljel 10 on kirjas, et ÜRO ja WHO viivad läbi vähemalt kaks kogu süsteemi hõlmavat koolitust ja simulatsiooniharjutust, millest üks puudutab tahtlikult valla päästetud surmava hingamisteede patogeeni keskkonda viimist, selle teine laine peab olema levimas 2020. aasta septembriks. Ja nagu ajalugu näitab, see tegelikult ongi niimoodi toimunud. Leheküljelt 26 saab lugeda, et valitsusjuhid peavad määrama riikliku kõrge tasemega koordinaatori, kes on autoriteet ja kellel on poliitiline vastutus valitsuse ja kogu ühiskonna suhtumise

oluline küsimus on kokkuvõtlikult see, mis ajakava on see, et need 103 riiki, muu hulgas ka siis Eesti, kasutavad COVID-19 ümber levivad hirme, et edendada ülalt

Sellega see vastus võiks piirduda, aga kuna mul on veel aega, siis ma vastan laiemalt. Pandeemiateks valmisolek ja need erinevaid õppused või harjutused selleks, et teha koostööd – selle peale hakati mõtlema

tulema. Tuletan lihtsalt meelde, et neil oli just see terrorirünnak ja väga palju muid muresid ka sellega seoses. President tegi ülesandeks selline kava välja töötada, et juhuks, kui see pandeemia tuleb, selleks valmis olla. Aga kõikide selliste plaanide probleem on see, et tegelik elu kujuneb palju mitmekihilisemaks, kui need plaanid ette näevad. Nagu öeldakse, et jumalad naeravad, kui inimesed teevad plaane.

Aitäh! Nagu ma aru sain teie vastusest, lugupeetud Kaja Kallas, Eesti on liitunud selle simulatsiooniharjutusega ja Eesti-poolne kõrge koordinaator on Tanel Kiik selle simulatsiooniharjutuse läbiviimisel, mille eesmärk on, nagu ma ütlesin, karmide piirangute kehtestamine reisimisele, tulevikus sularaha asendamine sanitaarse elektroonilise rahaga, kohustuslik vaktsineerimine, piiramatu jälgimine ja isikuvabaduste piiramine, poliitiliste protestide keelamine, kontaktide jälgimine, mille abil saab tuvastada inimesi, kes keelduvad testimast ja vaktsineerimast. Mul on väga kurb tõdeda, et meie valitsusjuhid ja koordinaator Tanel Kiik on sellise rolli WHO‑lt endale võtnud. Minu küsimus puudutab praegu seda, et et arvestades nende inimeste kannatusi, kes on selle simulatsiooniõppuse läbi elust lahkunud või saanud jäävaid tervisekahjustusi,

kõiki asju kokku. Mul on väga raske teie hoogsate mõttelendudega kaasa minna, sest neil tundub puuduvat igasugune seos reaalse eluga. Aitäh! Enne kui saame edasi minna, on protseduuriline küsimus. Valdo Randpere, palun! palun! Mul on protseduuriline küsimus teile, Jüri Ratas. Te äsja kuulsite siin ühte küsimust, kus peaministrit ja Tanel Kiike süüdistati genotsiidi läbiviimises Eestis. Mõni infotund tagasi ma juhtusin siin olema, kui te sekkusite, kui Kaja Kallas julges rääkida täiskuust ja huvitavatest mõtetest seoses sellega. Nõudsite lugupidamist. Kas selline genotsiidi mõistega mängimine mängimine ei peaks kaasa tooma seda, et te sekkute ja ütlete teravalt, et sellist lollust siin saalis ei aeta suust välja? Aitäh! Ma olen täiesti päri, et selliseid võrdluseid sellise jubedusega ei maksa tõmmata.

Palusin, et peaminister saaks vastata. Nii et püüan ikka sekkuda. Aga ma olen nõus, et sellist paralleeli tuua tõesti ei saa. Aga lähme nüüd edasi. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Muidugi ma pean ütlema, et mina ei tunne piinlikkust teiste inimeste pärast kunagi,

ja me peaksime näitama eeskuju.Nüüd, minu meelest on Riigikogu näidanud eeskuju, eriti kui me üritame seda kuidagigi sättida nendesse sõnumitesse no kui vähekenegi aru saab, mis need sõnumid on, mis valitsusest tulevad –, et ühiskonda võimalikult palju vaktsineerida. Vaktsineerimine pidi olema see, mis meil ühiskonna lahti aitab hoida. Riigikogus nii saadikud kui ka töötajad on üle 90% vaktsineeritud ja need vähesed, kes ei ole vaktsineeritud, on tegelikult läbi põdenud. Hoolimata sellest 62 Riigikogu saadikut, eelkõige Reformierakonna eestvedamisel, aga ka Keskerakonna toetusel otsustasid, et vaktsineerimisest ei ole kasu, et 90%‑lise vaktsineeritusega kollektiiv on siiski kaitsetu koroona ees ja läheb kaugtööle.Nüüd, teie valitsus, teie ministrid on vallandanud kaitseväelasi, politseinikke, arste, õdesid – see on toonud kaasa muide kriisi haiglates et sundida neid vaktsineerima. Ja põhjus on ikka olnud see, et vaktsineerimine aitab ühiskonda lahti hoida. Eilse Riigikogu otsusega on selgeks saanud, et ei, vaktsineerimine ei aita midagi lahti hoida. See on tegelikult, vastupidi, väga selge sõnum, et vaktsineeri või ära vaktsineeri, ikka on ühiskond kinni.Kas teie olete ka nõus selle lähenemisega, mis teie erakonna fraktsioon siin välja käis? Ja kas te ei näe, et see teie fraktsiooni eestvedamine on kuulutanud läbikukkunuks teie

Me oleme valitsuses andnud soovituse teha kaugtööd, sellepärast et nakkuse levik on praegu väga kõrgel tasemel. Kui nakkuse levik on väga kõrgel tasemel, siis, kuna meil vaktsineerituse tase ei ole väga kõrge ja kuna viirust on palju, siis ta murrab lihtsalt vaktsiinikaitsest läbi.

Nii et kui viiruse levik on ulatuslik, siis on soovitus kontakte vähendada.Ja ma tahan veel seda öelda, et kõik on lahti Eestis. Meil ei ole ükski asi suletud. Kõik on lahti, kõik toimib, ja seda tänu sellele, et meil on nii palju vaktsineeritud inimesi. Siinkohal olen tänulik kõigile, kes on käitunud vastutustundlikult. Ma ei tea, kas tuli täna, aga on haigekassa uuring, kus on kenasti öeldud, mitu vaktsineeritud inimest hoiab ära vähemalt ühe inimese nakatumise. 22 inimest hoiab ära ühe inimese nakatumise, 32 vaktsineerimist hoiab ära ühe inimese ravivajaduse, 153 153 vaktsineerimist hoiab ära ühe inimese surma ja 304 vaktsineerimist hoiab ära haiglaravivajaduse ja 1054 vaktsineerimist hoiab ära intensiivravivajaduse.

käsitlemise. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Nüüd on nii, head Riigikogu liikmed, et kui teil on küsimusi, siis palun esitage need küsimused. Mul on palve, et te enne küsimuse esitamist ütleksite, kellele see küsimus läheb. Nagu te näete, Vabariigi Valitsuse liikmed – peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja maaeluminister Urmas Kruuse – on kõik teie ees. Valdo Randpere, palun! Aitäh! Ma kõigepealt pean natukene kommenteerima seda, mis ma siin kuulsin. Martin Helme viimane küsimus: Riigikogu on otsustanud, et minnakse üle kaugistungile. Tegelikult see ju päris nii ei ole. Riigikogu on otsustanud, et me võime alates tänasest olla saalis või olla arvuti taga. See ei ole mingi sundus. Meie – mina, Martin, Helle-Moonika, ma näen siin ka Peeter Ernitsat – oleme siin saalis praegu, aga me võime olla ka arvuti taga. See ei ole mingi sundus.Ja tegelikult sellest tuleb mu küsimus, et kuidas EKRE EKRE on jõudnud selleni, et nii kui praegu riigis midagi soovitatakse, midagi pakutakse, siis on see nende arvates sunduslik ja selle vastu tuleb võidelda. Pakutakse vaktsiine – see on sundvaktsineerimine, võitleme selle vastu. Seda ütleb EKRE. Pakutakse võimalust olla hübriidistungil Riigikogus, kas tulla kohale või mitte tulla sõltuvalt sellest, kuidas sa ennast tunned või kuidas sa ennast teiste suhtes tunned, kas sa kardad või ei karda parajasti nakatuda või nakkust levitada. See on vabadus, see on võimalus. Ma ei saa aru, miks selle vastu väga võidelda.Aga mul on konkreetne küsimus ja ma küsin Kaja Kallase käest. Ma seda unustasin alguses öelda,

ägavad ja virisevad, et riik peab midagi otsustama, valitsus peaks midagi otsustama, kogu riigi lukku panema, aga endal on ürituste nimekiri pikk kui niit.

Minu tungiv soovitus neile oli, et kui viirus levib Põlvas nii ulatuslikult ja vaktsineerituse tase maakonnas on palju madalam kui teistes maakondades, siis esimene asi, mida saab teha, on jätta ära suured üritused. Aga selle peale kohaliku omavalitsuse juht ütles, et ei, me neid ikkagi ei tahaks ära jätta. Kohalik Terviseameti juht samamoodi toetas seda ja kinnitas, et nemad on korduvalt soovitanud, et palun, jätke need üritused ära.

lai nakatumise levik, kas kohalik omavalitsus ikka on teinud piisavalt selleks, et inimesi vaktsineerima kutsuda, kas ta on loonud võimalusi vaktsineerida ka kodu lähedal. Me eraldasime selleks kohalikele omavalitsustele raha, et nad saaksid seda kasutada just selleks. On ju vanemaid inimesi, kes ei saa ei saa tulla vaktsineerimiskeskustesse.Nii et me oleme omalt poolt kõik vajalikud vahendid taganud ja selles kriisis kõik peavad andma oma osa. Ka kohalikul omavalitsusel on tegelikult terve rida tööriistu, millega viirust konkreetselt seal piirkonnas ohjeldada. Jaa,

puuduse pärast. Ta oleks kasutanud abitöötajaid kolmandast riigist, Ukrainast konkreetselt, aga seda võimalust ei ole, sest neile oleks olnud vaja maksta

arutusel olnud ja ei tule ka arutusele? Tegelikult see on probleem, mis paluti mul teile edastada. Kasutan seda võimalust. Tanel Kiik,

mida ma ei pea realistlikuks. Meil pole ilmselt ka võimalik adekvaatselt põhjendada, et sotsiaalhoolekanne on hooajaline töö – siin ei ole seda seost. Tegemist on ikkagi aastaringse teenusevajadusega.Kui küsida, mida mina näen lahendusena, siis olen ka varem välja öelnud – see on minu seisukoht, mitte valitsuse seisukoht –, et tuleks kehtestada hoolduskindlustusmaks, mis annaks võimaluse adekvaatselt suurendada pikaajalise hoolduse rahastust, pakkuda inimestele piisavat tuge hooldekodu kohatasu maksmisel ja samal ajal maksa väärilist palka seal töötajatele. See motiveeriks kindlasti tulema tööle rohkemaid inimesi kui täna.Tööjõukriis kahtlemata hooldussektoris on.

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tahaks küsida Kaja Kallaselt. Kõigepealt muidugi peaksin mõned teie eelmises mulle antud vastuses kõlanud ebatõesed faktiväited ära korrigeerima. Iga okas ei loe ju! Teie valitsus vallandas 46 kaitseväelast, kes keeldusid kaasa mängimast seda mängu, et meil on vabatahtlik vaktsineerimine. Ja kõik asutused ei ole lahti, üks Sparta-nimeline asutus pandi kõmdi kinni. Ja mis puudutab seda väidet, et Riigikogu on autonoomne ja teeb, mis tahab, ja teie ei tea sellest midagi – no te olete ikkagi erakonna juht. Ma mäletan veel seda aega, kui mina olin valitsuses ja Eesti oli hästi valitsetud. Siis meie erakonna fraktsioon ikka küsis erakonna juhi käest enne, kui fraktsioon mingisuguseid hääletusi või ettevõtmisi tegi, kas erakonna juht ka nõus on.Aga on.Aga kogu see ilus statistika, mis siin ette loeti, et kui mitu vaktsineerimist kui palju kellelegi kasu toob – noh, ma ei hakka seda statistikat siin pikemalt kommenteerima. 1054 oli vist üks number, mis hoiab ära,

siin n-ö kaitstud. Sellest hoolimata Reformierakond rõhub sellele, et praegune nakkuse leviku tase on nii ohtlik, et Riigikogul on mõistlik mitte töötada. See on ühene tunnistamine, et vaktsineerimine ei kaitse nakatumise eest, ükskõik mismoodi haigekassa neid numbreid kokku ka ei klapita. See on ühene tunnistamine. Nii et ma ei tea, missuguseid ahelaid meie siin tekitame oma 95%‑lise vaktsineerituse juures, aga neid me igatahes saame katkestada ainult sellisel juhul, kui te möönate, et vaktsineerimine ei aita koroona vastu. Kas see on see, mida te möönate? Kaja

suurim riskifaktor, et vaja on kallist haiglaravi, on mittevaktsineerimine. Vaktsineerimata inimesed on võtnud 95% COVID‑19 ravi ressurssidest ehk vaktsineerimise suurim kasu on, et see vähendab haiglaravi vajadust. Ligi viis korda vähem haiglaravi

viirusahelate läbilõikamisest ja kontaktide vähendamisest, kui oluline see on, ja et esimene asi on ära jätta suured üritused ja et Põlva peab võtma vastutuse. Mina näen siin selgelt sellist bipolaarset või isegi tripolaarset tegevust oluliste otsuste tegemisel, mille tagamaad tihtipeale pole selged. selged. Ajal, mil epidemioloogiline olukord on väidetavalt nii hull, et isegi Riigikogu saadeti Reformierakonna ettepanekul kaugtööle, on valitsus andnud Pimedate Ööde filmifestivalile erandkorras loa suurürituse korraldamiseks.Me kuuleme juba pikemat aega, et medõed ja arstid on ümberkukkumise äärel, plaaniline ravi on peatatud, arstid ähvardavad haiglates haigeid triaažiga ehk sisuliselt Eesti inimeste abita jätmise ja surmale määramisega. Ja nüüd me näeme, et lahkelt lubatakse siseruumidesse tundideks kokku tuhandeid inimesi.Vaktsineeritus, nagu me teame, ei tähenda seda, et nakatumine või viiruse edasiandmine on sellega välditud. Toimuvad ka galad, kus manustatakse toitu ja jooki ning kus inimesed ei kanna maski juba seetõttu. Kogu lugupidamise juures filmirahva ja PÖFF-i vastu: miks selline otsus tehti praeguses olukorras? Miks suhtutakse ebavõrdselt teistesse ettevõtmistesse, mis võib-olla oleksid sama olulised, aga need eriluba ei saa, nagu PÖFF sai? Aitäh!

Kõigepealt, kaugtööd ei tohi minu meelest kuidagi halvustada. Kaugtöö on tänu digiriigile võimalik ja seda kasutavad väga paljud ettevõtted, kui see võimalus on olemas ja kui nakkuse levik on suur.

Kui kohalik omavalitsus annab välja ürituste korralduse lubasid, mis ei vaja valitsuse heakskiitu, kui ta annab neid lubasid välja, siis ta võib

isegi rohkem, kui neilt oodatakse, selleks et tagada terviseohutus. Näiteks lisaks sellele, et üritustele pääsevad ainult vaktsineeritud inimesed, COVID‑i tõendiga inimesed, on seal korraldatud täiendavalt ka testimine, et

Hea juhataja! Ja taas lugupeetud peaminister! Minu küsimus on ikkagi teie Narva osakonna juhi Sergei Gorlatši keissi kohta. No on selge, et Sergei Gorlatš lasi selles

Ma küsin, kas te toetate minu ettepanekut, et võiks nagu teada olla need konkreetsed arvutid, kust on antud näiteks üle kümne e-hääle või üle saja e-hääle. Ja ma rõhutan, mind mind ei huvita praegu, kellele on antud need kümme häält või üle saja hääle, aga lihtsalt selguse huvides, et me teaksime, mis arvutid need on, kust tuleb rohkem kui üks või kaks e-häält. toetate seda minu ettepanekut? Kaja Kallas, palun! Aitäh! Teile tundub olevat kõik selge ja teie maailmas võib-olla ei olegi õiguskaitseorganitel üldse vaja Aga kui ma teid kuulan, siis tekib küsimus, kuidas teil saab olla kõik nii selge. Kas te olite seal kohapeal? Juhul kui te olite seal kohapeal, siis teil on väärtuslikku informatsiooni, mida te peaksite jagama õiguskaitseorganitega, et tõde selles kaasuses välja selgitada.Ma

kahtlustusega, mis on inimesele esitatud. Meil kehtib süütuse presumptsioon. Inimesel on õigus ennast kaitsta. Põhiseaduse järgi ei tohi inimest käsitada kuriteos süüdiolevana enne, kui on jõustunud kohtuotsus. Senikaua inimene saab ennast kaitsta. Ja ma ütleksin küll, et süütuse presumptsioon on meie kõigi kaitseks ja kohus peab tegema otsused lähtuvalt tõenditest, ja alles siis saab teha konkreetseid järeldusi, kellelegi näpuga näidata ja kindlalt väita, et need asjad olid nii. Kui te olite seal kohal, palun minge politseisse, andke oma informatsioon teada, andke tunnistusi ja nii saate selles protsessis osaline olla. Aitäh!